Poštovani poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje potrebno jeda utvrdimo kvorum.Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za

glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 147 narodnih poslanika i da imamo uslove za glasanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, u

Poslanička grupa klub samostalnih poslanikaStavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: za – niko,

na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim

12, uzdržanih - nema.Konstatujem da je Skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku krećem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, u celini.Molim